Prelazimo na sljedeću točku. - Prijedlog odluke o imenovanju viceguvernera Hrvatske narodne banke Predlagatelj akta je guverner Hrvatske narodne banke. U pisanom obliku je dostavio svoj prijedlog. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.